Във връзка с открития казус с конституирането на Централната избирателна комисия от името на Парламентарната група на ДПС заявявам: Първо, утре Парламентарната група на ДПС ще подкрепи предложения от ГЕРБ кандидат за заместник-председател на ЦИК. Заявявам, че ще подкрепим както предложението за включване на проекта за решение в дневния ред, така и самия проект за решение. Второ, ДПС няма да внесе Законопроект за изменение на Изборния кодекс, с което да се реши проблемът с очевадната несправедливост спрямо ДПС, упражнена с указа на Президента. Отказваме се от третата квота в Централната избирателна комисия. Нека всички бъдат доволни. Ако в последното изречение четете упрек, заявявам, че то не е непременно по адрес на ГЕРБ, защото от тази партия заявиха аргументи за правото си на седми свой член, който да е заместник-председател на комисията. Вторичен е въпросът дали така ще имат, или не блокираща квота. В крайна сметка това не го решаваме ние. Те не биха имали блокираща квота, ако имаха представителство в Четиридесет и второто Народно събрание под една трета, тоест под осемдесет мандата. Имат повече – 97, или с 13 повече от втората политическа сила. Факт, който явно е отчетен и в указа на Президента. Бързам обаче да кажа, че това все още не прави указа нито законен, нито справедлив. Обратното е, защото горните аргументи са приложими, при това са с много по-голяма сила и за Движението за права и свободи. С гласовете си над 400-те хиляди избиратели са отредили на ДПС статута на трета политическа сила – 36 мандата, с 13 повече от „Атака”. И това е факт също. За този факт обаче Президентът остана глух и сляп и вместо да го отчете, избра да ни изравни с „Атака”. Защо? Нека отговорът на този въпрос тежи на съвестта на обединителя на нацията, и не само на неговата. Ние вчера се отзовахме на поканата на Президента за консултации. След като господин Плевнелиев категорично отказа да коригира указа си, съвършено конструктивно предложихме и единствено възможния изход промяна в броя на членовете на ЦИК със спешно изменение на Изборния кодекс, за да се получи резултат, който да отразява абсолютно справедливо съотношението на парламентарно представените политически сили. Увеличението на състава на ЦИК от 19 на 20 би довело до следното разпределение на 18-те членове, без двамата на партии или коалиции, представени в Европейския парламент. По парламентарни групи това разпределение би било следното: ГЕРБ – 7 членове, БСП – 6, Движението за права и свободи

отразява и паритета между партиите, които стоят зад кабинета: БСП – 6, и ДПС – 3, равно на 9, и съответно другите две партии: ГЕРБ – 7, „Атака” – 2, общо 9

На среща тази сутрин при председателя на Народното събрание господин Миков стана ясно, че колегите от БСП не са готови. Вместо това, получихме предложение те да оттеглят един от своите членове, за да сме заели ние освободената позиция. Това не е възможно не само по закон. Не е възможно ДПС да приеме подобно предложение. Ние искаме само онова, което суверенът ни е отредил. Ако някой има нужда от поредната медийна сага на тема „Преяждане с власт” или „Извиване на ръце от ДПС”, и прочее добре познати ни тези, с още по-добре познати участници в сутрешни блокове, да не се опитва да ни прави свои съучастници. Няма да се получи! Нека всички бъдат спокойни и доволни от анти-ДПС настроенията в българското общество до господин Президента. Благата вест, защото днес е Благовещение, на председателя на ДПС и на парламентарната ни група е, че ДПС не иска трети член в ЦИК. Няма да внасяме изменения в Изборния кодекс, нито ще бъдем съвносители, ако от други парламентарни групи се появи подобна идея. Нека е празник! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания

Кой ще докладва законопроекта? Заповядайте, господин Цонев.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Докато получа доклада, да използвам факта, че съм на трибуната и да поздравя всички християни с големия християнски празник Благовещение! Да са живи и здрави майките, съпругите, всички жени и всички ние! „Доклад относно Законопроект за Сметната палата, № 454-01-18, внесен от Йордан Цонев и група народни представители на 12 февруари 2014 г., приет на първо гласуване на 7 март 2014 г. „Закон за Сметната палата”. Предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители – да отпадне наименованието на законопроекта. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

Глава първа. Предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители – чл. 1 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители: „В чл. 1: - в ал. 1 след думата „устройството” се добавя”

осъществява външен одит на бюджета и на други публични средства и дейности съгласно този закон и международно признатите одитни стандарти. (3) Сметната палата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.”

което е вид правна техника, с която изразяваме несъгласието си с този законопроект – затова започват предложенията ни още със заглавието. Считаме, че не е подходящ начинът, по който се поднасят промени в Сметната палата. Ако погледнем по-задълбочено, ще видим, че минимум 80% от текстовете на сега действащия закон са предложени и в този, което означава, че много по-подходящ вариант би било един закон за изменение и допълнение на действащия закон. Това с изключение, разбира се, на най-важните текстове, на най-важните текстове, които се отнасят до Сметната палата, според вносителите, а именно броят на членовете на Сметната палата и професионалната квалификация на одиторите. Това действително са много важни теми, но нямаше смисъл да се прави отделен нов закон.

на аргументи, които са всъщност лъжеаргументи, за да прикрият същността. Какво говори историческото развитие? Историческото развитие на Сметната палата говори, че от 1881 г., откогато тя съществува, до 1947 г. тя не е била колективен, както се нарича от вносителите, а по-коректно е да се каже колегиален орган. Нещо повече, тя е имала финансови юрисдикции.

е била не само неколегиален орган, ами е била и тип финансов съд. Едва след 1995 г., когато имаме възстановяване на Сметната палата, тоест още близо 50 години, тя не функционира въобще в България, от 1995 г. до 2010 г. – това са само 15 години, тя е колегиален орган. В този смисъл заглавието на закона не е много подходящо. Ако се върнем пак в историята, би могло да се нарече каквото е било в началото – Контролно бюро, би могла да се нарече и Върховна сметна палата, каквато е била в началото, но най-смущаващото наистина е изтласкването на професионализма на заден план. Слава Богу, че в комисията на второ четене имаше предложение поне членовете на Сметната палата да бъдат с професионален стаж, което да не обижда останалите одитори в Сметната палата. Основната цел: защо трябва да бъде колегиален, въпреки че, съгласно Решение № 5 от 2011 г. на Конституционния съд тя и сега е колегиален орган, макар и от трима човека, основната червена нишка е всъщност колективното начало да се увеличава – от трима членове на Сметната палата да стане девет.

Не би трябвало колегията на Сметната палата да се превръща в едно партийно ТКЗС. Извинявайте много, но колективизмът, който е обхванал

Алинея 2 от чл. 1 гласи: „Сметната палата осъществява външен одит на бюджета и на други публични средства и дейности съгласно този закон и международно признатите одитни стандарти”. Уважаеми колеги, правя предложение думата „външен” да отпадне и да остане, че „Сметната палата осъществява одит на бюджета...”. моите аргументи в тази посока. Ако ние започнем един дебат какво представлява външен и вътрешен одит, той би бил много теоретичен и вероятно няма да стигнем до нормално решение. Не знам защо вносителите са решили тук да ограничат одита до външен и след като са записали външен одит не са направили предложение в Преходните и заключителни разпоредби, в § 1 за определение на това що е външен одит. Затова аз считам, че би трябвало това да отпадне. В § 1, т. Допълнителните разпоредби на закона е дадено определение на „одит”, в т. 2 – на „финансов одит”, в т. 3 на „одит на съответствието”, в т. 4 на „одит на изпълнението” и така нататък, тоест там изчерпателно са дадени определения на видовете одити, които Сметната палата извършва и всички те са обединени под общото наименование „одит”, което представлява проверка, съвкупност от действия по събиране, анализиране на финансова, нефинансова информация, оценка и така нататък. За мен е неправилно в чл. 1, който е важен, защото той обикновено е основният член във всеки един закон,

да отпадне и да остане „одит”. Много моля вносителите, ако не са съгласни с тези мои аргументи, поне да излязат да направят реплика, да дадат своите аргументи, за да може залата да прецени. Благодаря. Благодаря и аз. Ще подложа на гласуване Вашето предложение, защото комисията е подкрепила по принцип цялото предложение. Оказва се обаче, че става дума за първото тире от Вашето предложение, а в случая Вие разширявате

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Репликата ми е съвсем кратка. Всъщност тук се подменя текст от Конституцията. В чл. 91, ал. 1 е написано: „Народното събрание избира Сметна палата, която осъществява контрол за изпълнение на бюджета”.

Господин Главчев, благодаря за допълнението, което направихте. Наистина аз пропуснах определението в Конституцията. Затова още един път призовавам колегите да гласуват моето предложение, защото в противен случай ще трябва в Допълнителните разпоредби да даваме определение що е това „външен одит”.

господин председател. Уважаеми колеги, госпожа Стоянова и господин Главчев се изказаха преди малко много експертно, но аз искам да Ви обърна внимание върху един друг прочит на онова, което ще се случи тук, в залата. Уважаеми колеги, управляващите нееднократно доказаха и показаха, че са царе на това да променят закони, за да назначат някого. С този закон се цели именно това.

им. Дори при преписването обаче колегите са допуснали грешки, защото при пренареждането на членовете е трябвало да видят, че някои от членовете е трябвало да бъдат

Искам да отпадне чл. 1 и с това изказвам цялостното си несъгласие с представения за гласуване законопроект, защото ако допуснем това нещо да се случи, колеги,

синоними, като просто са заменени едни с други. Колеги, затова изразявам несъгласието си не само с чл. 1 и предлагам той да отпадне, а предлагам да отпадне целият законопроект, за да не се случи това, за което преди малко се спрях в своето изказване. Благодаря Ви. Господин Иванов, предложението да отпадне целият законопроект е тема за първо четене. Моля Ви, друг път не го правете! Има ли реплики към изказването на господин Иванов?

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в продължение на казаното от колегата Главчев, с когото и с група народни представители сме вносители на предложение за цялостно отпадане – не само на не само на първия член, но и на всички останали членове от него, защото изразяваме цялостното си несъгласие с така предлагания законопроект. Считаме, че той е нецелесъобразен, неприемлив и събужда не само у нас сериозни притеснения, притеснения има и от страна на Европейската комисия, от страна на Европейския парламент, нееднократно изразявани по отношение на това, че с този законопроект се отменя съществуващият, действащият модел на Сметната палата, на един независим професионален орган, деполитизиран орган и се прави опит същият да бъде превърнат в,

сериозното притеснение, което имаме, и именно за това предлагаме отпадането му, защото в него е отпаднала конституционно закрепената функция на Сметната палата, а именно контрол върху изпълнението на бюджета. В същия момент в мотивите на вносителите изрично е указано, че основен акцент в приемането на законопроекта е привеждането на дейността на Сметната палата в съответствие с Конституцията. Как ще го приведем в съответствие с Конституцията, като в същия момент

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Смятам, че точно в началото на разглеждането на закона е мястото, където трябва да направим диаметралните разлики между действащия и предлагания закон. От една страна, в действащия закон е заложено експертното начало: всеки служител трябва да покрива много критерии, да има сертификат за одитор,

никакви сертификати и изисквания. Общо взето всички неща, които предполагат ефективно и нормално функциониране на Сметната палата, са отменени. На второ място, независимостта на одитната институция, гарантирана от настоящия закон, отпада за сметка на партийната зависимост и ежедневния оперативен контрол, заложен още в мотивите. На трето място, можем да погледнем фонда за възнаграждения на ръководния състав в текущия, настоящия закон и в предлагания. В предлагания закон само за възнаграждения ще има над половин милион лева на годишна база. Това може би е диаметралната разлика между опозицията и управляващото мнозинство: опозицията залага на експертно начало, независимост, икономичност на институциите и бюджета, докато другата страна залага на партийните партийната зависимост и контрол на институциите и големите разходи. Уважаеми колеги, на лекцията си в България проф. Джеймс Робинсън точно това каза: „Основата на една успешна нация са сигурните, независимите институции”.

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Гуджеров, добре е, че обърнахте внимание на залата какво е казано от един международен експерт по темата „Сметна палата”, но ако трябва да говорим в конкретика за това какво казват българските експерти по темата „Функциониране на Сметната палата и новият Закон за Сметната палата”, аз бих Ви посъветвала да цитирате проф. проф. Огнян Симеонов, който е професор от Университета за световно стопанство. Той каза, че Сметната палата

ще се съберат и ще кадруват партийни другари, и ще се превърне в ударен отряд за мокри поръчки срещу определени лица. Благодаря Ви. Благодаря. Това беше първа реплика. Друга реплика има ли? Няма. Господин Гуджеров, за дуплика.

От друга страна, с другата ръка ще държим много здраво контролната и одитната институция, за да не може тя да им бърка работата. От трета страна – останалите, всички кметове на ГЕРБ и неудобни други шефове на агенции и подобни, ще бъдат обект на наказателно преследване от Сметната палата. Освен българските и международните експерти, можем да погледнем и нещо друго. Можем да погледнем отзвука в Европа госпожа Гресле, председател на Бюджетната комисия, ред други хора изказват сериозното си безпокойство за това, което се случва в България. Срамота е! Това е много вредно за държавността – да подлагаме на зависимост главния одитен орган, главната одитна институция на държавата.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Малко по-късно, уважавайки желанието на колегите от ГЕРБ да проведем сериозен, задълбочен дебат, в който да участват всичките 240 народни представители, ще предложа удължаване на работното време до приемане на този закон за днес. Казвам: не го правя сега, за да се съберат колегите и групите да си предвидят това. Ще направя това процедурно предложение малко по-късно. По същество по законопроекта законопроектът има своята история, тя е част от историята на Сметната палата. През 2010 г. тогавашното мнозинство от управляващата тогава Партия ГЕРБ предлага смяна на модела на управление на Сметната палата. Както по-късно ще напише Конституционният съд в своите мотиви: право на всяко мнозинство е да определя по какъв начин да бъдат конституирани тези органи и какъв модел те да възприемат. С това Конституционния съд казва тогава, по повод на нашето питане – на народните представители от левицата и от ДПС, че ГЕРБ е в правото си да прекрати действащия мандат на тогавашните органи на Сметната палата – на председателя и одиторите. С приетия закон ГЕРБ променя модела. Забележете – прекратява предсрочно мандатите на председателя и на действащите одитори. Няма нито един глас в Европа, че органът ще бъде партизиран с един председател и негови двама заместници. Няма нито един глас, че се сменя модела с друг модел. Няма смешен плач, няма никакъв плач! Има само предупреждения от страна на тогавашната опозиция, която днес представлява управляващото мнозинство, не бих казал, тъй като нямаме мнозинство, подкрепя кабинета, че когато му дойде времето ще върнем стария модел. И ние изпълняваме това наше обещание. Ние тогава бяхме против промяната на модела, против предсрочното прекратяване на мандата на законно избрани органи на Сметната палата. Вие го направихте. Кое Ви дава основание сега да смятате, че ние нямаме право да го направим? Кое Ви дава основание да смятате, че един партийно избран председател, защото проф. Валери Димитров е е партийно посочен и избран председател, е по-добро от девет посочени, да кажем, както Вие, казвате партийни. Кой Ви дава това основание? Имало ли е едно оплакване до 2010 г., че дейността на Сметната палата от нейното възстановяване във втората половина на 90-те години на миналия век до 2010 г., имало ли е едно оплакване, че този орган, бидейки от 11 одитори, председател и 10 одитори, е осъществявал партиен рекет или каквото и да било, или е бил инструмент за репресия? Значи, проблемът не е в модела. модела. Не е имало такова оплакване. Действал си е с 11 одитори и един председател, и никой не се е оплакал от това. Абсолютно несъстоятелни са тези Ваши мотиви. За Европа спирам да говоря! Европейската народна партия да си брани членовете, както иска, само да не плаши Родината ми, страната ми със санкции и с каквито и да било обидни квалификации! Защото Глава двадесет и осем е затворена от колективния орган от 11 члена и Европа е приела, че Сметната палата има великолепно устройство в синхрон с европейските закони и устройствата на европейските сметни палати. Ние възстановяване този модел. Въобще да не ми се изказват евродепутати с назидателен тон. Не приемам това! Това, второ. И, трето, по конкретните въпроси, които зададох: защо не бива да отпаднат думите „външен одит”? Защото всеки одит, който се прави от външен на одитирания орган орган е външен одит, тъй като има и вътрешни одити, които се правят от органи на самия

видовете одити са записани в Преходни и заключителни разпоредби и затова ние не даваме определение на външен одит, но думата „външен” ще остане. Мисля, че дадох отговор на всички въпроси. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев. Реплики? Господин Иванов.

господин председател. Уважаеми господин Цонев, Вие кого имахте преди малко предвид, когато казахте, че шефовете на Европейската народна партия трябва да си защитават техните членове? Нима сте имали предвид председателя на Комисията по бюджетен контрол? Него ли имахте предвид? за Европа) и би трябвало да го знаете това. Уважаеми господин Цонев, аз в своето изказване се спрях именно, мотивирах своето изказване именно с това, че не правите някаква съществена промяна в работата на комисията, която да донесе до нейното по-добро развитие в бъдеще, по-добра работа в бъдеще. Вие преписвате старите членове. Правите няколко промени, които ще Ви гарантират назначаването на партийно определени лица. Какво имам предвид? По-нататък в членовете ще стане въпрос и за това. Уважаеми господин Цонев, Вие премахвате някои от изискванията към членовете на тази комисия за изпити, за това да има сертификати и така нататък, неща, които водеха до това комисията да работи професионален орган. Премахвате изискванията за стаж по определена специалност. Записано е „икономика и право”. Ама, извинявайте, но аграрна икономика, която се изучава в УНСС също е икономика, но този човек може ли да стане член на Сметната палата? Може ли да извършва тези

Мотивите, които застъпих, които и сега ще повторя под формата на реплика към Вас, са, че не бива с грубо партизиране и налагане на партийни методи Вие да слагате членове на Сметната палата или на който и да било орган. Досега го правехте. избрахте за шеф на ДАНС, как променяхте закона, и какво ли още не – правите го и в момента. Не е това целта на България. За да изчистим лицето на България пред Европа, трябва да се дистанцираме от тази политика, която досега е водена от Вас и която продължава и чрез този закон. Затова репликата ми към Вас е – моля Ви, господин Цонев, ако искате законът да е работещ, нека не дебатираме чл. 1 – той да отпадне, и останалите членове да отпаднат. Нека се изтегли законът и тогава да се помисли какво да правим, защото всички имаме мотиви „за” и „против” – и предишното положение, и сегашното, но не бива чрез тези груби методи на партизиране да се променя закон. Благодаря Ви.

това е ясно като бял ден, защото вътрешен одит Сметната палата може да прави само на себе си, а тя си има звено за вътрешен одит, така че одитите, които прави Сметната палата, са си одити

Уважаеми господин председател! Колега Цонев, правя реплика, защото не мисля, че сте прав с това, че ГЕРБ са възнамерявали да сменят модела на Сметната палата. Фактите показват, че ГЕРБ са спрели работата на Сметната палата като връзка с Парламента, тъй като, уважаеми колеги, за първи път в историята на Европейския съюз се променя законът така, че докладите на Сметната палата да не влизат в Парламента. Република България при управлението на ГЕРБ е била единствената страна на Европейския съюз, където се крият докладите на Сметната палата и се пазят безобразията на министерствата.

Благодаря, господин председател. Ще започна от дамата не само по кавалерски съображения, но тъй като смятам, че госпожа Стоянова е доста добре квалифициран специалист в тази област. Попитахте ме защо сме оставили думата „външен” и защо няма определение на „външен одит” – аз Ви отговорих. С Вашите аргументи съм съгласен, но мисля, че е по-добре да остане в определението в чл. 1 – въпрос на гледна точка. Господин Гечев, ГЕРБ направиха много неща с приемането на закона и едно от тях беше да бъде продължен изтичащият мандат на проф. Валери Димитров в абсолютно нарушение на стария и на новия закон. И в стария закон е казано, че председателят не може да бъде преизбиран, и в новия е казано, че председателят не може да бъде преизбиран. И така, преизбра се председател, който е бил начело осем години и му оставала една. една. Нарушенията на закона и онова, което се е искало да се направи, беше постигнато, и ние го видяхме от редица неща, които бяха изнесени от и във връзка с дейността на Сметната палата. колкото до господин Иванов, нямам какво да отговоря на репликата му, тъй като не мисля, че имам достатъчно квалификация като неговата по отношение на финансово-счетоводните и одитните дейности. Мисля, че той в тази материя е доста по-напред от мен.

(ГЕРБ): Господин председател, дами и господа народни представители, не мислех точно по тази точка да се изказвам, но господин Гечев провокира моето изказване с това какво внася Сметната палата и какво не внася в Парламента. Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 от действащия до момента закон председателят на Сметната палата внася: доклади със становища по отчети за изпълнение на държавния бюджет; бюджета за държавното обществено осигуряване; бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ за предходната година; доклади със становища за извършени одити на бюджетни системи; одитни доклади за извършени одити по решение на Народното събрание. Или за 2011 г., господин Гечев, ако не знаете, Сметната палата е внесла в Народното събрание общо 94 одитни доклада. Слушайки Ви,

с нещо, което не е вярно. Това е Вашият стил и начин на действие. Благодаря

Вие сте променили закона така, че да не задължавате Парламента да гледа докладите на Сметната палата, която ги е внесла. Повтарям, България е била единствената страна – членка на Европейския съюз, за която как се харчат някакви си 50 милиарда, за Вас няма значение. Ако бяха влезли тези доклади на разискване в Парламента, тогава щяха да лъснат безобразията по министерствата, които изплуват сега. В закона сте променили, че не е задължително Парламентът да разглежда докладите. В заключение, единствената страна на Европейския съюз. Браво на Вас! Втора реплика? Няма. Господин Николов – за дуплика.

ще Ви кажа, че всичките отчети за дейността, които е направила Сметната палата, са публикувани на интернет страницата. Къде лъснаха тези нередности, тези нарушения, тези престъпления, за които Вие говорите?! Ако е имало нещо, мисля, че някои други институции щяха да бъдат сезирани, или ще бъдат самосезирали се. За пореден път Ви казвам, че говорите лъжи от трибуната на Народното събрание.

на дебатите. Гласували 141 народни представители: за 63, против 74, въздържали се 4. Предложението не е прието.

Не го казвам, за да реагират положително уважаемите колеги от ГЕРБ. Казвам го за колегите от средата и отляво. Гласуваме предложението на народния представител Димитър Главчев и група народни представители

Налагам Ви наказание порицание!

Има предложение на народния представител Менда Стоянова – в редакцията на чл. 1, ал. 2 думата „външен” да отпадне. Моля, гласувайте това предложение.

Гласували 160 народни представители: за 74, против 83, въздържали се 3. Предложението не е прието. Гласуваме анблок заглавието на закона,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, гласувах „против” предложените текстове. Принципно нямах намерение да се изказвам, но да слушам тук, видите ли, Народното събрание не приемало доклади, криело доклади, какви безобразия имало.

какво правеше? Да ни се говори тук за министерствата, видите ли, при управлението на ГЕРБ какви поразии имало. Всичко е публично в интернет. Някои хора обаче забравиха, че в 2009 г. Европейската комисия спря фондовете в България,

Уважаеми господин председател, използвам случая за процедура по начина на водене и да припомня, че преди две седмици председателят на Народното събрание каза от това място – Вашето, че обиждам азиатските пазари, сравнявайки ги с нашия Парламент. Вие продължавате да държите позиция и начин на ръководство, че наистина Българският парламент да е много под нивото на азиатските пазари.

Когато налагате наказание, бъдете така добър да кажете: „На основание еди-кой си член, заради еди-какво си” налагате наказание. Иначе всичко е обезсмислено. Ние непрекъснато уронваме авторитета на тази най-висока институция. Дръжте се като общественик, като политик и като заместник-председател на Народното събрание. Не изпадайте на толкова ниско ниво. Благодаря. Господин Велчев, имам право на две минути, но няма да ги използвам всичките, разбира се. Все пак ще си позволя да Ви посъветвам въздържате от лични оценки, и то немотивирани, които нямат нищо общо с обсъждания въпрос. След като настоявате, ще Ви кажа: господин Михов е наказан, защото наруши чл. 52, ал. 2, която забранява говоренето от място или разрешава говоренето от място само на лица с физически увреждания. Благодаря.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители! Господин Велчев, Вие сте най-красноречивото доказателство, че и в предишния, и в този Парламент има случайно попаднали хора. Благодаря Ви.

господин Цонев – продължаваме с чл. 2 от разглеждания законопроект.

Има предложение на народните представители Йордан Цонев и Румен Гечев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 2: „Основна задача Чл. 2. Основна задача на Сметната палата е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните предприятия, законосъобразното, икономичното, ефективното и ефикасното управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя на Народното събрание надеждна и обективна информация за това.” Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. Уважаеми колеги, има ли изказвания по докладвания член? Заповядайте, господин Иванов.

може ли някой да ми обясни какво променяте в този член? Ето и госпожа Манолова е тук, тя е специалист по това как се прави копи-пейст на един закон и го наричаме „нов закон”. В случая се прави точно това. Колеги, слушайте какво се предлага тук. тук. Няма да чета целия текст, за да не губя времето – променя се само словоредът, уважаеми колеги. Нищо повече! И това го наричаме „нов закон”. Защо? Защо не се направи един ЗИД, защо не се прие този ЗИД, а губим пленарно време, за да гледаме закон, който е копи-пейст на предишния, но удовлетворява единствената цел на управляващите – чрез грубо партизиране да назначат новите ръководители на Сметната палата. Точка по въпроса. Питам Ви: какво променяте тук? Нищо! Защо губим времето на Народното събрание? Никой не може да отговори! Затова Ви е такъв рейтингът на доверие, колеги. Затова хората гледат с недобро чувство, по-меко да се изразя, на Народното събрание. Тук това ли Ви е целта? Това ли измислихте от целия закон, уважаеми колеги? Ако това Ви е законотворческата дейност и това Ви е капацитетът – хората с право Ви искаха оставката, и продължават да я искат. Защото правите копи-пейст на едни членове и го наричате „нов закон”. Ако някой от вносителите или защитниците на така наречения „пасквил – нов закон” излезе и го защити, и каже кое му е новото, ще му стисна ръката. Няма обаче такъв смелчага. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Иванов. Не мога да Ви отговоря на лично обяснение, но ако текстовете са същите, защо хабите енергия да ги критикувате? Заповядайте, господин Лазаров.

не, не е специалистка колежката по копи-пейст, не е добра специалистка. Специалистка, но провалила се, защото Изборният кодекс с това копи-пейст нямаше да тръгне с фалстарт за ЦИК. Благодаря. Заповядайте за реплика, Госпожо председателстваща, дами и господа народни представители! Колега, не съм съгласен с Вашето изказване. Искам да Ви прочета какво знаменито предложение правят колегите от ДПС и БСП. БСП. Те променят думите: „ефективно”, „ефикасно”, „икономично” с „икономическото”, „ефективното” и „ефикасното”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е такава гениална мисъл, такъв гениален словоред, такъв член в момента, дами и господа, коментираме и такова сложно предложение, че аз просто съм изумен.

Заповядайте за дуплика, господин Иванов. Уважаеми колега Лазаров, между другото, аз си спомням и за други неща, които се случиха още при изборите за това Народно събрание. Ако се върнем на Костинбродския случай, всички ще се сетим как започна работа това Народно събрание. Той я продължи, уважаеми господин Лазаров, с назначаването на господин Пеевски за шеф на ДАНС. Продължи я с много други такива примери, стигайки до днес, когато чрез Сopy- Рaste на определени текстове, ние правим нов закон. Не е нов законът, колеги! Законът си е старият, но, пак казвам, чрез методите на грубото партизиране трябва да назначим определени хора в Сметната палата, за да могат да изпълняват политически функции. Да могат да мачкат кметове, които работят в момента, но не са от управляващите. Това е целта, това го виждаме ние, виждат го всички останали, вижда го и Европа. Няма какво повече да кажем. Затова няма реплики от управляващите, защото те не могат да измислят смислена реплика, която след това да аргументират, защото в случая лъжата няма как да бъде скрита. Благодаря Ви.

тук излезе колегата, обърна се към Вас, започна да говори тихичко, явно го беше срам от това, което иска да каже, и от време на време, сочейки към мен, казваше: „Господин Иванов”.

Господин Иванов, уверявам Ви, че парламентарната трибуна е най-публичното място в държавата и със сигурност нищо тайно не се е случвало зад Вашия гръб, но Вие определено сте много мнителен. Хайде да не превръщаме това заседание в детска градина! Наистина, прави са с репликите от ляво. Има ли други желаещи да се изкажат по разглеждания член?

И за предишното, ако има прегласуване, народните представители ще влязат в залата. Желаете ли прегласуване?

председател, дами и господа народни представители, защо искаме да отпадне чл. 3? Какво гласи чл. 3? - „Сметната палата е независима”. Аз мисля, че с този проектозакон Вие я правите зависима. Затова е нашето предложение този текст да отпадне. Ще се аргументирам защо е така. Какво беше до 2010 старият закон, който гласуваме като чисто нов закон? Сметната палата имаше едно квотно разпределение от всички партии: 6 от НДСВ, 2 от ДПС, 2 от „Новото време” и 1 от БСП. Една партийно оцветена Сметна палата, която нямаше никакъв която нямаше никакъв професионализъм, просто имаше партийност. Експертността й беше бъде партийно оцветена. Затова си мисля, че е нужно да подкрепите нашето предложение чл. 3 да отпадне. Защо е независима или защо в момента става тя зависима? Като погледнем в момента какво се е случвало до този период – как избрани членове от Сметната палата от квотата на ДПС са одитирали министри, които са били от квотата на ДПС,

като нарушения, свързани с безпристрастността на тези одитори. Какво правим в момента? Правим една много зависима Сметна палата, партийно оцветена, каквато е била до 2010 г., защото това Ви е изгодно на Вас, дами и господа от БСП и ДПС. Просто Вие искате да направите една партийно избрана Сметна палата, за да си прикривате нередностите, които продължавате да творите всеки ден и да натискате определени кметове, които не са Ваши, за да ги поставяте в някаква зависимост. Това е целта Ви. Затова си мисля, че е хубаво да подкрепите това предложение. Сметната палата от утре няма да бъде независима, тя ще бъде много зависима. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Николов. Има ли реплики към това изказване? Заповядайте, господин Гечев.

Има ли в някъде в Европа изречение в закона, където Сметната палата да е зависима? Няма. Така че тя е независима в цяла Европа, независима ще бъде и в България. Второ, пише, че се отчита пред Народното събрание. Вече казах, че Сметната палата единствено в България не се е отчитала по закон в Народното събрание, не се е обсъждало в Народното събрание, тъй като, видите ли, било в интернет. Ако погледнете ще видите, че само 60 на сто от докладите са в интернет и по тази странна анти-логика тогава не трябва да имаме изслушване на министри и министерствата не трябва да се отчитат, а да си качват докладите в интернет – нещо, на което би се смяла цяла Европа.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Николов, започнахте Вашето изказване толкова неуверено, че думи нямам. Мислите, че колегите искат да направят Сметната палата независима? Не, няма да мислите, трябва да сте абсолютно сигурен!

Заповядайте, господин Господинов, за реплика. Репликата е към изказването на господин Николов. Подкрепям това, че господин Николов доста неуверено говори от трибуната и в подкрепа на тези негови думи по отношение на

Госпожо председателстваща! Прав сте, господин Господинов. Някои факти... Стигаше се до там, че някои членове така работеха, в такъв явен конфликт на интереси, включая избраният от квотата на ДПС, когото Вие споменахте – Хюсеин Чауш,

И Вие наново идвате и заявявате, че сте дали такива обещания. Да, Вашите обещания са да създадете такава Сметна палата, която Ви е удобна, която ще продължи да прави белите, ще Ви спрат фондовете, които бяха спрени по Ваше време, Вие бързо забравяте. Не стига че и икономиката не върви, ами ще стигне до едно по-задно време, когато тук един колега беше вицепремиер при правителството на Жан Виденов, когато фалирахте България! Всички Ваши действия стигат дотук и Вие продължавате най-нагло да твърдите и да лъжете... Не ми ръкомахай, колега! Не ми ръкомахай! Този колега е на първия ред, той да Ви каже какво говори и какво беше онова време, и как фалирахте банките и държавата!

с всички Ваши назначения! Хора, които са компрометирани, търсите да ги назначите, за да Ви помагат, да не носят отговорност. Това е целият смисъл, който влагате в този закон. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, наистина Сметната палата става зависима. Ще Ви дам само няколко примера, за да не губя ценно парламентарно време, което Вие правите чрез това, като правите копи-пейст на един закон и после го четете като нов. Уважаеми колеги, защо е зависима? Защото вече ще се назначават за членове на Сметната палата хора, които не отговарят на никакви критерии, които удостоверяват тяхната експертност в тази област, каквато е одитът.

Напротив, господин Гечев. Сега ще Ви кажа нещо много важно, което Вие го забравяте. По времето на тройната коалиция старата Сметна палата е правила одит на Министерския съвет, който е приет без забележки. Перфектният вариант! След това се прави втори одит и има отказ от заверка на този одит – най-тежкото, което може да се случи. Ето това правят политическите органи. Политическият орган на тройната коалиция, наречен Сметна палата, е заверил без забележки един отчет,

Господин Гечев каза, че независимата Сметна палата, която ще бъде назначена оттук нататък, ще вади нарушения преди изборите. Това Ви е целта. Целта Ви е да смачкате работещите кметове, за да си гарантиране в общините, в които не сте успели, да се наложите, за да можете да си гарантирате служебна победа на изборите. Това Ви е целта, затова бързате да правите промените в Сметната палата. Ако срещу тези аргументи, които сега изложих, някой излезе и каже, че не съм прав за това, което казах,

Не сте прав, господин Иванов! (Смях и оживление.) Да, независима ще е тази Сметна палата, защото от нея нищо няма да зависи! Няма да вземат те решенията, друг ще ги взема, така че не сте прав – ето, казвам Ви го.

Уважаеми колеги, слушайки всички изказвания и реплики, буквално се чудя дали да не преосмислим нашата позиция. Защото господи Гечев даде един много сериозен мотив виждате ли, нямало в Европа някъде, където да не пише в Закона за Сметната палата, че е независима. Значи ние, от гледна точка на лицемерие пред Европа, трябва да приемем този безсмислен член. Наистина трябва да се замислим! Благодаря. Това беше изказване от господин Гуджеров. Има ли желаещи за реплика към това изказване? Няма желаещи. Приключваме с дебатите по двата разглеждани члена. Подлагам на гласуване, първо,

3, неподкрепено от комисията. Гласували 139 народни представители: за 63, против 75, въздържал се 1. Предложението на народния представител Димитър Главчев и група не е прието. Заповядайте, господин Гуджеров, за прегласуване.

Докладвахме двата параграфа, можехте да разисквате и по двата параграфа. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Димитър Главчев и група за отпадане на чл. 4.

Благодаря, госпожо председател. Разбрах, че сте обявили двата параграфа заедно. От една страна, не зная дали имате право да ги обявявате така, след като има направени процедурни предложения по двете. От друга страна,

Правят Ви забележка, че процедурата е по начина на водене. процедурата ми е по начина на водене. Госпожо Манолова, Вие не ми дадохте възможност да кажа защо съм против чл. 4 и защо искам да отпадне.

думата „дейност” с „функции”. Каква е разликата между „дейност” и „функции”, колеги? Ще Ви обясня след малко, но разликата е съществена. Не може на един орган да му се вменяват функции, без да е разписана предварително дейността, защото функциите са следствие на това, което той трябва да извърши, за да осъществява своята дейност. (Силен

председателят на Бюджетната комисия докладва двата члена, тъй като няма направени други предложения, освен такива за отпадане. Съгласно утвърдената практика, когато се докладват два члена,

Какъв професионализъм, когато вече нямаме изисквания одиторите да имат сертификат за одитори? Това е все едно човек, който кара каруца, да кара ТИР – точно казано. Когато сложите на едни такива професионалисти, като одиторите, които работят в Сметната палата, една шапка от партийно назначение – „лица” да ги нарека, за да не употребя нещо по-друго – каква ефективност можете да очаквате от тях?! Последователност?! Даже не ми се иска да говоря за това. Ако това е последователност, като цяло държавността отива в една много лоша наклонена плоскост. За доверие вече от Европейския съюз се изказаха достатъчно евродепутати, председатели на комисии. Сами си направете изводи какво доверие вдъхва Сметната палата с новия закон. Благодаря Ви.

За да бъда коректен, госпожо председател, изказах се по чл. 3, по чл. 4 не можах да се изкажа, но ще бъда много кратък. Отрицателният ми вот е насочен към това да аргументирам защо съм гласувал „против”. Уважаеми колеги, както споменах и при процедурата, и при процедурата, в чл. 4 е записано, че Сметната палата вече ще осъществява функциите си, при положение че досегашният текст беше: „дейността на Сметната палата се осъществява” и така нататък. Каква е разликата? Заменяме дейност с функции. Уважаеми колеги, хората, които са се занимавали с право, тези, които сме учили някакви други части на икономиката, публична администрация и така нататък сме наясно, че органите в държавата осъществяват дейността, изпълнявайки определени функции. Никъде, в нито един закон, нито един закон, правилник и наредба няма да видите, че определен орган изпълнява функциите, като превъзлага дейността си на някой. Няма такава подредба на думите! Няма такова нещо! не сте могли да измислите нещо повече от това да добавите в текста, заменяйки само „дейност” с „функции”. Уважаеми колеги, правите глупости. По-добре копирайте старите текстове, както сте направили в почти всички останали членове, за да не се смеят след това хората, да отредиш първоначално функциите на един орган и след това да му кажеш, че той ще разпределя дейността си сред своите подчинени, не знам как да го нарека, не искам да обиждам никой в залата, използвайки някакви силни епитети, затова ще замълча, но се вразумете за това, което правите. Това беше втори отрицателен вот. Преминаваме към следващите текстове. Заповядайте, господин Цонев, да ги докладвате.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване наименованието на Глава

Уважаеми госпожи народни представителки, нека да се държим по-спокойно в пленарната зала.

зала. Гласували 143 народни представители: за 88, против 55, въздържали се няма. Наименованието на Глава втора е прието.

„Състав на Сметната палата Чл. 5. (1) Сметната палата е колективен орган, който се състои от 9 членове, включително председател. Председателят и членовете се избират и освобождават от Народното събрание за срок от 7 години. Председателят не може да бъде преизбиран. (2) За председател и членове се избират лица, които: 1. имат висше икономическо или юридическо образование с образователно-квалификационна степен „магистър” и професионален опит в областта на правото, финансите, финансовия контрол, одита или счетоводството не по-малко от 15 години за председателя и 10 години за членовете на Сметната палата; 2. не са били членове на правителството, ръководители на централен или местен орган през последните три години, предхождащи избора; 3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат определена длъжност. длъжност. (3) Председател и членове не могат да бъдат лица, които помежду си са: 1. съпрузи или се намират във фактическо съжителство; 2. роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен включително; 3. лица, свързани по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. (4) Председателят и членовете на Сметната палата полагат пред Народното събрание следната клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции, като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се.”

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, това е един от съществените текстове, които се променят в Закона за Сметната палата, като тук

Това обаче ще доведе до съществени трудности в нейната работа. Съгласна съм, че в Сметните палати в Европа съставите са доста по-големи, но колеги, трябва да е ясно, независимо от това, което ще чуете след малко от колегата Гечев, че на практика отделни екипи – между трима вземат решение по конкретни казуси, гласуват конкретни одитни доклади, а не 60 човека, както примерно в Германия, да се съберат и да вземат решение.

„За председател и членове на Сметната палата се избират лица, които не са били членове на правителството, ръководители на централен или местен орган през последните три години, както и народни представители”.

защото на практика народните представители не биха имали потенциален конфликт на интереси от това, че са станали членове на Сметната палата. Но с отпадането на изискването за министри, за заместник министри кого ще облагодетелствате, кого ще назначавате? Това означава ли, че вече има договорка между двете основни партии?! Може би текстът беше оттеглен, за да надделее искането от страна на БСП за назначаването на един сегашен заместник министър – гадая и моля да бъде отговорено на въпроса.

на това? В противен случай рязко ще се снижат качествата на одитите, които се правят от тази върховна, основна институция в държавата. На практика ще се даде възможност за назначаване на партийно обвързани непрофесионалисти, което ще постави под сериозно съмнение одитите на цялата Палата.

Уважаеми колеги, има ли реплики към това изказване? Реплика ли желаете, господин Иванов? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък в репликата. Госпожо Йорданова, не съм съгласен със следното. Вие казахте: „Ние сме съгласни с изискването да отпаднат народните представители и да не могат да бъдат членове”. Защо? Нека да кажат за кого го правят. Разбрахме, че господин Цонев няма да бъде. Той заяви и потвърди това свое намерение, като записа в предложението за изменение текста, че народни представители няма да бъдат. Защо го махаме? Кой от Вас ще стане член на Сметната палата? Кажете, за да знаем защо го правим! Нека отсега да ни е ясно. Господин Хамид каза, че той ще бъде единият, това е добре. Нека и още някой да стане и да заяви своето желание или предпочитание да бъде член на Сметната палата.

но след като веднъж беше заявена логиката и желанието на управляващите народни представители да не са членове на Сметната палата, защо махат текста сега? Недейте да казвате, че сте съгласна, или поне не от името на групата, защото аз съм точно на обратното становище. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Иванов. Колеги, има ли други реплики? Заповядайте, господин Гечев.

Категорично такава е практиката в целия Европейския съюз, колеги, с изключение на три страни. От 28 страни членки три страни имат определени ограничения за членовете на Колегиума на Сметната палата или на главен одитор. тези ограничения са за бивши министри, някои – за депутати. В 25 страни – членки на Европейския съюз, е обратното: над 90 на сто от членовете на Колегията са бивши министри, които са напуснали поста си като министър, за да станат шефове на Сметната палата, заместник-министри и депутати. Това може да провери всеки български гражданин в интернет, отнема няколко минути. Бъдете спокойни, предложението отговоря категорично на преобладаващата практиката в Европейския съюз. И нашата дискусия щеше да бъде много по-полезна, ако колегите от опозицията атакуват нашата предложения и с европейски практики, тъй като обаче нашите предложения са едно към едно

трета реплика има ли желаещи? Няма. Желаете ли дуплика? Заповядайте. Господин Иванов, че Вие сте против моето мнение, си е лично Ваше становище. Всеки има право на мнение и би могъл да упражни своето право на мнение чрез начина си на гласуване. Защо казах, че приемам отпадането на текста за народни представители? Да, действително проф. Гечев е прав – в Бюджетна комисия имахме такъв дебат и се съгласихме, че е правилно текстът да отпадне. отпадне. Няма да коментирам целия дебат, за да не изпадам в детайли. Относно казаното от професора обаче, не мога да се съглася и не звучите убедително, колеги. Не звучите убедително, защото ако това европейска практика и Вие искахте да я наложите, можехте да го направите в самото начало, когато внесохте нов законопроект за Сметната палата. допълнение, нека да сме наясно! Вие оттеглихте това предложение дори не като предложение, направено по реда на закона в седмичния срок, който имахме, а направихте предложението по реда на чл. 76. Нека тук да са наясно всички колеги е предложение, направено по време на дебата в самата комисия. Затова зададох въпроса: какво наложи отмяната толкова екстрено? Може би, както предложих, е постигната някаква договорка? Предполагам, че ще станем свидетели малко по-късно на това. Благодаря.

за да бъдат избрани членове на Сметната палата, в чл. 5, ал. 2, т. 3 е посочено: „не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат определена длъжност”. Това изискване е кумулативно с тези две хипотези. Не всяко лишаване от право обаче да се заема определена длъжност, да не говорим за упражняване на определена професия, е необходимо да става по съдебен ред. Веднага ще дам пример. Адвокат, лишен от правото да упражнява адвокатска професия за една, две, пет или шест години от съответния орган – Висшия адвокатски съвет, не е минал през съда, минал е през съответните дисциплинарни производства,

на кандидатите за членове на Сметната палата е отхвърлено и може би няма да се приеме от залата, така че тези кандидати дори не би трябвало да попълват декларация, че са лишавани от тези си права. си права. Задавам въпрос към вносителите: биха ли се съгласили да се направи някаква корекция, в смисъл да бъде кумулативно или „лишаване по съдебен ред от право да заемат

Отправих въпрос към вносителите. Ако нямат отговор на въпроса, да – ще направя формално предложение текстът в ал. 3 да звучи по следния начин. Това е т.

Мисля, че предложението е резонно. То обхваща хипотезите, когато някой е осъден да не упражнява определена професия. Например, Законът за движението по пътищата, колкото и да не е удачен примерът, но по аналогия там се осъжда и се забранява да се упражнява професия, не да се заема длъжност. Няма реплики. Има ли други изказвания? Две заявки – да Ви чуем и тогава ще направим почивка.

Госпожо председателстваща, дами и господа народни представители! Аз моето изказване ще го разделя на две части, като в едната е чл. 5, понеже е основополагащият, ал. 1: „Сметната палата е колективен орган”. Искам да обърна внимание на това какви практики има в Европа. Колегите тук даваха примери с Европа. С промените в този член се сменя моделът на Сметната палата. Целта е да бъде сменено ръководството. Бих дал няколко аргументи в

Техните върховни одитни институции не са от парламентарен тип. Само върховни одитни институции, които са от парламентарен тип могат да се делят на такива с колегиален или едноличен модел. Парламентарните сметни палати в страните членки са 21, а от тях 12 са с едноличен ръководител от типа „генерален одит”, две са с малки тричленни колегии, една е с едноличен модел и това е Швеция.

че в Европа преобладаващите сметни палати са тези с еднолични модели, а не както Вие искате – Сметната палата да е колективен орган. Но по-страшното в това Ваше предложение е в чл. 5, ал. 2, където Вие вече вече заменяте професионалния опит, да няма професионален стаж, и затова Ви моля да обърнете внимание точно на това наше предложение, че ние искаме освен висше образование и образователна степен да има и заложен професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството, който да не е по-малко от 15 години за председателя и 10 години за членовете на Сметната палата. Бих Ви помолил, колеги, да обърнете внимание на тази специализирана институция и на въпроса какво ще представлява една Сметна палата, която не е съставена от професионалисти. Затова тук е важно да подходите повече експертно, а не политически. Благодаря. Това беше изказване на господин Владислав Николов. Има ли реплики? Заповядайте, господин Цонев. Господин Станислав Иванов – за втора реплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Николов, предното Ваше изказване го подминах без реплика, защото беше обидно за членовете на Сметната палата до промяната на модела. Този път обаче изказването Ви е професионално и въпросите, които задавате са в коректен тон, затова ще направя тази реплика, като отварям скоба – да направите да направите справка до 2010 г. кои са били членове на Сметната палата и да посочите един непрофесионалист там. Дори господин Валери Димитров каза, че такива е нямало, всички са били страхотни професионалисти, партийно посочени. И да Ви кажа и за господин Чаушев, даже има докторска дисертация на одитна тема. Понеже стана въпрос за предното Ви изказване, а сега за това – да Ви отговоря за професионалния опит и стаж. Юристите, които са референти по този закон, ни обърнаха внимание, изрично внимание, че легалният термин в законодателството е „професионален опит”, а не „професионален стаж”. По тази причина сме написали „опит”, а не „стаж”. Няма никаква друга причина! Нищо не искаме да заобикаляме и ако така върви дискусията – коректно и професионално, ще получите отговор абсолютно на всички въпроси. Ако вървим по другия начин, ще си останете с въпросите. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда максимално кратък. Уважаеми колега, не можете да кажете, че няма да бъдат професионалисти членовете на Сметната палата. Няма да бъдат професионалисти в ръководството, тези хора, които работят в Сметната палата – одиторите, те са професионалисти, те и в момента работят там, но непрофесионализмът знаете ли до какво ще доведе, колега? До това, както казахме, по времето на тройната коалиция – да заверят един доклад без забележки от „професионалното ръководство” тогава, политизирано. Това ще се случи и в момента. Каквото и да напишат професионалистите, колега, които са одитори и отговарят на всички условия. Защото пак казвам, че тези хора и в момента работят там и са издържали и изпитите, и имат и съответните документи, които са се изисквали по времето, когато те са били назначавани, сега, отпадайки тези изисквания, професионалистите ще останат, но ще дойдат политиците. А политиците, освен да изпълняват политически поръчки, след като не са професионалисти в съответната област, не виждам какво друго могат да направят. Затова разграничете нещата политиците, ръководството, те няма да бъдат професионалисти, всички останали са много добри специалисти, които все още работят там. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Иванов. Господин Гечев, заповядайте за трета реплика.

Второто изискване е да имат стаж – в някои от законите, а в някои страни има изискване за възраст 30-35 г. за председателя. За първи път в Европейския съюз се поставят толкова високи изисквания. Спазвайки традицията на българската Сметна палата за сериозно икономическо образование в съответната област и сериозно образование в областта на правото. Ако отворите интернет отново ще видите в техните публикувани закони на уеб-сайта, че има председатели, заместник-председатели, които са доктори на техническите науки, има завършили педагогика, психология и всякакви специалисти. Това ще Ви отнеме 10-15 минути, ако можете да четете на съответния език. Но ги има и преведени и на български някои от тези закони. Няма никакъв проблем, така че сериозно Ви отговарям – текстовете са съобразени с европейската практика. Нашите изисквания са достатъчно високи и моля Ви недейте с тези предразсъдъци за членовете. Ами, след няколко дни ще изберем членовете на Колегията. Уверявам Ви, че ще бъдете приятно изненадани, тъй като хората, които ще кандидатстват и ще бъдат изслушани в Бюджетната комисия ще бъдат хора с изключително сериозен професионален опит, така че законът не само че отговаря на европейските стандарти, това е правилно, България е водеща по отношение на изключително високите изисквания към Колегията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Желаете ли дуплика? Госпожо председателстваща! Явно колегите от БСП знаят кои са членовете и правим закона да е удобен за тях. Аз така Ви разбирам от цялото изказване. Ние занижаваме критериите, защото Вие казвате, че тук са най-високите изисквания, но не сте прав. Предният закон беше с по-високи изисквания. Има следващи членове, които Вие махате. Ще се върна по реда на изказванията на репликите.

Иначе не съм съгласен, че Вие искате експерти, само че сте написали, че трябва да бъде професионален опитът. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Николов. Има ли желаещи за други изказвания? След почивката или сега?

Благодаря, госпожо председател. Разбирам, че колегите искат почивка, но темата е изключително сериозна. Стигнахме до един от ключовите членове на закона и би трябвало наистина да бъде обсъдено добре от всички страни. Уважаеми колеги, Сметната палата е висша одитна институция. Към нея трябва да се отнасяме достатъчно сериозно и да обръщаме внимание на това, което се говори на трибуната, и на всички аргументи, които се говорят в една или друга посока. В този смисъл днешният закон тръгна в грешна посока още с предложението на колегите от ГЕРБ да отпадне заглавието на закона, очевидно от желание да не се приеме изобщо този закон. Уважаеми колеги, Сметната палата в момента е парализирана. Председателят, двамата заместник-председатели, членове на дирекции и всички други са си приготвили багажа и чакат да се приеме законът. Няма абсолютно никакъв смисъл тази агония да продължава. Колкото по-скоро приемем закона, толкова по-добре. Сега минавам на втората точка. Като приемаме закон, целта на всички нас е да направим нещо хубаво, нещо по-добро – да бъде нещо, което да надгражда над това, което са постигнали тези преди нас. В този смисъл предложението, което аз и колегата Борис Цветков направихме, се различава от предложението на колегите, които са основните вносители на закона. Тяхното предложение е деветчленна колегия. Не знам защо 9, до 2010 г. е била 11-членна, може да е 13, може да е седем. Може би те би трябвало да обяснят логиката, аз ще обясня обаче логиката на нашето предложение. Нашето предложение е петчленна колегия колегиален орган. Нямаме спор в това отношение, включително и колегите от ГЕРБ, които са правили предложение за тричленна колегия, все пак говорят за колегия, не за едноличен орган. Стигнали сме до общото становище, че в България колегиалният орган работи по-добре от едноличния. Сега нека да видим логиката на това колко членове трябва да има, защото трябва да има някаква логика в това нещо. Предложението ни е петима членове: председател и четирима заместник-председатели. Защо? Защото имате четири вида одити, имате четири всеки заместник-председател отговаря за неговия ресор. Оттам изграждате една стройна структура надолу. Под ресора имате дирекции, вътре в дирекциите имате отдели. Там имате началници на одитни екипи. Движението на един доклад се извършва по следната права отдолу нагоре: началникът на одитния екип изготвя проект на доклада, отива при началника на отдела, оттам отива при директора на дирекцията, той го дава на заместник-председателя на Сметната палата. Две седмици се дава право на одитираната страна да направи своите възражения. Заместник-председателят като орган, който гледа и двете страни, подготвя окончателен проект на доклада, внася го в колегията и тя гласува окончателния проект на доклада. Това според мен е правилната процедура – по достатъчно добър начин гарантирате правата и на одитираната страна да прави своите възражения, и те да бъдат разгледани независимо. Това, което колегите са предложили, с 9-членен орган според мен създава проблем в тази структура. Създава проблем защо? Той ще тръгне от началника на отдела, ще мине през така наречения „директор на структурно звено”, което най-вероятно ще бъде координатор или нещо такова, и от там нататък ще отиде при началника на отделението, който в същото време е член на колегията. Тоест началникът на отделението едновременно ще гледа жалбата на на ответната страна, едновременно и ще го внася в колегията за одобрение. Според мен това създава риск за търговия вътре, в колегията: аз ще подкрепя твоя доклад, ти подкрепи моя. Създава също така и рискът колегията да се превърне в редакционен орган – просто се изсипват едни доклади и се редактират вътре. Абсолютно категорично считам, че нормалната логика на работа на една Сметна палата трябва да бъде подчинена на това нейното качество да се подобрява, а не просто да се създават работни места. Поради тази причина второто предложение, което ние сме направили, вече отивам на критериите – считаме, че не трябва да има някаква презумпция за виновност на народни представители, кметове, министри, заместник-министри. Ако има одит, който е в сферата, която те са управлявали преди това, спокойно могат да си направят отвод. Има такава процедура в Закона за конфликт на интереси, няма никакъв проблем с това нещо. Има и достатъчно практика в това отношение. Системата, която сме предложили, е достатъчно добре развита и в следващи членове, и като сертификати в чл. 23 на самите служители на Сметната палата, и като начин на вземането на решенията. Съжалявам, че тези аргументи трябва да ги кажа на Групата на БСП тук, тъй като не успяхме да ги обсъдим на Група. Исках там да стане ясен сблъсъкът на тези аргументи, там да се види каква е практиката. Между другото, уважаеми колеги, в Европейския съюз няма обща практика, дори преобладаваща практика няма за състава на сметните палати. Имате всякакви видове от всички възможни, включително във Великобритания примерно председателят на Сметната палата е член на Парламента. Това е все едно в България той да бъде 241-вият член. Там не го считат за политизиране. Ние тук, за да избегнем политизиране, което е силен аргумент, признавам – предложението, което направихме, е петима членове. Тези петима членове сами да избират от своя състав председателя си. Това е по аналогия на Конституционния съд – мандат три години и половина, с право на втори мандат, тоест общ мандат седем години. Няма да крия, това сме го заимствали от практиката на Европейската сметна палата – там е тригодишен мандат, с право на преизбиране, тоест 6 години. Благодаря Ви, разчитам на подкрепа. Благодаря Ви, господин Кадиев. Реплики? Първа реплика – госпожа Стоянова.

госпожо председател. Господин Кадиев, аз съм впечатлена от Вашите разсъждения и съм приятно изненадана, че Вие се опитвате с тези текстове да запазите не само професионализма на работещите там, но и да запазите цялостната професионална система на извършване на одита във всичките нейни стъпки. И сте абсолютно прав, защото членът на Сметната палата, който ще внесе и ще разсъждава заедно с останалите членове по приемането на този доклад, не може преди това да е бил ръководител на целия одитен процес – което в момента се предлага от вносителите. Това означава, че ние съсредоточаваме, по предложението на вносителите, властта в ръцете на члена на Сметната палата от момента на съставяне на плана за конкретния одит, през възлагането със заповед на този одит, през цялото ръководство на този одит, включително контрола по качеството и така нататък по този одит, включително и по жалбите по него и накрая вземането на решение. Нали разбирате, че Вие сте абсолютно прав, че това е недопустимо и всъщност това е смисълът, който влагат вносителите. Но може би тяхната цел е именно това – да съсредоточат в ръцете на членовете на Сметната палата цялата власт. Вие говорите, че ще има директори и началници на отдели. Откъде сте сигурен, господин Кадиев, че ще има такива директори и началници на отдели, когато никъде в текста на вносителите не се говори за такива неща? Напротив, там се говори само за ръководител на отделение – член на Сметната палата, и ръководител на екип. За мен по-скоро в закона ясно и категорично е казано, че ще има две нива одитор и ръководител на екип и член на Сметната палата, останалите нива ги няма в закона. Ние нямаме законова база и гаранция, че такива нива, които ще поддържат професионалния процес, Вие предлагате това и аз съм съгласна с Вас при презумпцията, че ще има нива – началници на отдели, директори по видове одити, които ще работят по този процес. Само че може би не това е била целта на вносителите, защото по никакъв начин не виждаме това като гаранция в закона.

моделът на колективен орган предполага – да поясня защо не приехме предложението Ви, а и едновременно с това да Ви дам насока дам насока по повод на това, което каза госпожа Стоянова – че колегиален орган означава одитори, които представляват Палата. Не директори, началници и техни заместници. Палата означава 5, 7, 3, 9 одитори, като един от тях е пръв между равни и нищо повече. Останалите модели, включително и този, който Вие предлагате, не е Палата, а друга разновидност на едноличния,

трябва да върви одитната дейност. Неслучайно три години не е приет наръчник на одита. Там е описана технологията. Там трябва да бъде описана технологията на всеки одит – не в закона, а в наръчника – как ще върви

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Кадиев, аз не мога да се съглася с това. Вие бяхте абсолютно прав, опитвайки се да аргументирате Вашето предложение. Бяхте прав в това, че липсват или не са доизказани мотивите, за да разберем съжденията на колегите, които са направили другото предложение. Ще Ви кажа нещо друго. Структурата, както се предлага тук, поне според мен премахва донякъде функциите, които изпълняват директорите, и ги вменява на членовете на Сметната палата. Оттук ще се получи размиване на дейностите, защото

Явно тук се цели нещо друго. Затова когато споменах, че не може всеки икономист да бъде ръководител на Сметната палата, господин Цонев се пошегува, че може, защото имало много сектори на икономиката. Именно това неразбиране на материята и невъзможност да се формулират правилно мотивите води до това, че ние, господин Кадиев, не знаем какво предлагат колегите. Размиването на функциите между директори и ръководители, размиването на дейности кой как заверява (по-нататък ще станете свидетели как в стария закон е записано нещо много хубаво – че че ръководителят няма право след това да мотивира наказанията, които ще се наложат), е отпаднало. Именно тези неразбории, копирането на текстове и опитването да бъдат формулирани в едно водят до това, че и Вие, и ние не можем да разберем закона. Затова мисля, че колегите най-вероятно няма да подкрепят Вашето предложение, но може би ние, колеги, трябва да се замислим да подкрепим това предложение, защото предложението на господин Кадиев е смислено и очертава

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо да разсея едно неразбиране, че едва ли не с това си предложение целя запазването на сегашния състав – председателя на Сметната палата. Напротив, ако прочетете предложението – „Народното събрание избира 5 членове на колегията”. Тези пет членове сами от своя състав избират председател и четирима заместник-председатели. Сегашното ръководство очевидно не отговаря не тези условия. Следователно трябва да има ново ръководство. Но не това е целта на този закон.

което най-вероятно са тъй наречените „координатори”, които съществуваха до 2010 г., което е вид директор на дирекция, наречен по друг начин. Няма значение. По-големият проблем, който се създава според мен, е с наличието на тези девет отделения. Когато зададох въпроса на заседание на Бюджетната комисия – с какво ще се занимават

различни отделения”, което създава риск от различна практика. Според мен много по-правилно е всеки вид одит да бъде в една структура, едно звено, един ресор, за да е ясно кой е отговорен. Мисля, че господин Иванов направи направи реплика, че не е ясно каква е разликата между директор на дирекция и заместник-председател. Разликата е много проста – директорът на дирекцията подготвя проекта за доклад, след това за две седмици ответната страна има право на възражения и заместник-председателят като горно ниво разглежда възраженията и проекта на доклад и изнася окончателния доклад в колегията. Последен отговор на господин Йордан Цонев, който мисля, че всъщност не е разбрал предложението ми. Той казва, че онова, което сме предложили, било друга форма на едноличен орган. друга форма на едноличен орган. Не, колеги. Дали е едноличен или колегиален орган се определя не от това дали има председател или заместник–председатели, а кой е окончателният издател на одитния доклад. Ако е окончателен издател, подписът отдолу е само на председателя, тогава е едноличен орган. Ако обаче е и на петимата членове на колегията, независимо дали ги наричате заместник-председатели, членове, заместник-членове или каквито и да е, тогава вече е колегиален орган. Това, което ние сме предложили, категорично е колегиален орган. Всеки одитен доклад ще влиза в колегията, ще се разглежда там и ще се взема с общото решение на цялата колегия. Благодаря. Тъй като в залата има въпроси дали ще има почивка и кога ще бъде гласуването, а такъв беше и въпросът на господин Станислав Иванов, искам да попитам: има ли други желаещи да се изкажат?

госпожо председател. Наложи се да взема процедурата по начина на водене, защото Вие не искахте да ми дадете думата за лично обяснение.

казано, че ще видим в наръчника как всички тези процедури ще бъдат изписани и как ще бъдат гарантирани. Господин Гечев преди това пък казваше как ще видим какви качествени професионалисти ще бъдат назначени за Сметната палата. Аз и на двамата народни представители безкрайно вярвам и съм сигурна, че те ще докажат думите си, само че този закон не го правим за Народно събрание, в което тези двама народни представители могат да гарантират. Правим го, надявам се, надявам се, а не както сега, за по-дълъг период от време. За мен е важно да има законови гаранции за това, за което говориха двамата народни представители. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ Благодаря, госпожо Стоянова. Тъй като има още няколко народни представители, които желаят да се изкажат, давам почивка до 17,00 ч.